Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Izvolite, gospođo Jovanović. Hvala, gospodine Marinkoviću.Gospodine ministre, u vašem dosadašnjem radu, evo skoro je kraj ovog saziva Vlade, ono što je dobro nismo primetili kada je u pitanju oblast kulture i resor koji vi predvodite nikakav potcenjivački odnos prema bilo kome. To je dobro zato što su svi vaši prethodnici od 2000. godine imali jedan stav koji se uklapa u tu, pre svega antisrpsku, prozapadnu politiku i koja stvara jedan milje.Evo, to i kolega Marković, verovatno kao rođeni Beograđanin, može da primeti, tog nekog kao kruga dvojke. Oni imaju ekskluzivitet, jer vi ste bili i u poslovima kulture i pre ovoga i tako se ponašaju, omalovažavajući pre svega srpski narod i ne samo pripadnike srpske nacionalnosti, već sve druge koji drugačije misle. Pa, oni su neki nobles, pa oni imaju ekskluzivitet, da ne pominjem stvarno ta imena poput Srbljanovićke, onog Gorčina, Dragojevića i plejade tih likova koji su zaista toliko u svom nastupu pokazali, pre svega mržnju prema sopstvenom narodu i prema vitalnim državnim i nacionalnim interesima.Ali, ono što se desilo Srpskoj naprednoj stranci je da upravo sličnu, po karakternim crtama za pojedine stvari, osobu postavi na mesto vašeg prethodnika, a mislim na bivšeg ministra Tasovca, koji je ujedno i direktor Beogradske filharmonije koja je izašla sa jednim skandaloznim sloganom pre nekoliko godina u vašoj naprednjačkoj vlasti i plakatom – Nije za svakoga.Da bi građani Srbije znali o čemu se radi, oni su hteli da kažu, pri tome su stavili jedan deo jedne biljke, da je ne pominjem sada koja je, koja upućuje na to da je neko neobrazovan, da ne razume šta je kultura, itd. Zaista neverovatno da tako nešto nekome padne na pamet. Da se to ne bi ubuduće dešavalo striktno moraju da se, sa nivoa Vlade Republike Srbije, kontrolišu aktivnosti onih koji primaju novac iz budžeta.Dosta su govorili koleginica Radeta i drugi poslanici Srpske radikalne stranke o RTS-u, ali i Beogradska filharmonija, pa sve druge ustanove kulture.Oni mučenici, mislim na te, zaista ljigave, bedne, ne znam kako da ih nazovem, likove iz te plejade tih prozapadnih agentura i svega da naš narod i onaj ko živi u Vranju, u Pirotu ili, ne znam, gde u Bosilegradu ne zna šta je srpska kultura.Ono što oni ne znaju to je da nematerijalno kulturno blago Srbije, kao što su na UNESKO-voj listi zaštićena srpska slava koju samo mi Srbi imamo, srpsko kole, koje zna 99% stanovnika da igra, kao pevanje iz vika koje će, verovatno, tek biti na UNESKO-voj listi, kosovski vez, Belmuš koji stalno ovde kolega pominje, gusle su, takođe, već zaštićene, ali nisu neke druge, nisu neki stari Da ne nabrajam, jer skoro ima, ja mislim, još preko 30 elemenata nematerijalne kulturne baštine i kulturnog dobra od najvećeg značaja.Ono što je potrebno to je, zato što je kolo koje prožima čitavo nacionalno biće kao nacionalna igra, kolo u tri, Moravac, itd, kao što je srpska slava koja objedinjuje naše zajedništvo, našu duhovnost, ono što smo mi od doba Nemanjića, kao sve ovo drugo koje tek treba da se nađe na listi, dakle, mi sad treba da pomognemo, gospodine ministre, tim sredinama da oni od toga imaju, pored ove nematerijalne, i korist u pravom smislu reči. Da te žene pletilje koje će dvopređene čarape da pletu i dalje, one žene u Staparu koje su poznate po staparskim ćilimima, one Piroćanke koje izuzetno vredan zanat imaju u svojim rukama u proizvodnji pirotskog ćilima, dakle, da im država omogući.Ne možete vi samo iz svog resora, ali postoje drugi, jer je takav budžet za kulturu, koji je takav kakav jeste, da bismo taj naš nacionalni identitet očuvali. I, ne samo srpski, već u svemu tome ima i pripadnika i drugih nacionalnih zajdenica, kao što je naivno slikarstvo u Kovačici i kao što su neki drugi projekti, kako bi se zaista na pravi način to predstavilo i budućim generacijama.Sve drugo što se bilo kojim dinarom, znači, finansira, a da ima antisrpsku konotaciju, mi smo izrazito protiv toga. Dakle, mora i buduća Vlada da vodi računa, da se zaista sve ovo što tek treba da bude i na UNESKO-voj listi i što tek treba da ima pravu promociju kroz jedan i kulturni i turistički projekat, kako god hoćete, promoviše kao najsvetlija tradicija našeg naroda. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.Zahvalio bih i prethodnom govorniku, gospođi Jovanović što mi je dala mogućnost za repliku prezimena i imena u kontekstu rođenog Beograđanina, ako sam to shvatio.Da, nemam razloga da krijem da sam rođeni Beograđanin, ali to ni na koji način ne umanjuje moju ljubav prema svakom delu Dakle, podjednako volim svaki deo Srbije, kao i svaki deo zemalja u okruženju, a u kojima Srbi žive. Dakle, podjednako su mi dragi i delovi nekadašnje Republike Srpske Krajine, kao i delovi Republike Srpske, kao i delovi onih teritorija koje ne pripadaju Republici Srpskoj, već Federaciji BiH, gde živi Srbi u apsolutnoj većini. Podjednako su mi dragi i delovi gde živi naš narod, a koji se nalaze u Crnoj Gori, kao i Makedoniji i u bilo kojoj drugoj zemlji u regionu, a gde žive Srbi.Mogao bih da se složim sa prethodnim govornikom u oceni da su neke bivše vlasti protežirale i promovisale isključivo antisrpske projekte u kulturi, promovisale i protežirale i finansirale isključivo antisrpske filmove i sve druge projekte i da je to bila vladajuća ideologija tih režima, režima oličenih u onome što mi nazivamo dosmanlijska vlast, koja je vladala od 2000, do 2012. godine, i gde je, kako bi to rekli " main stream" bilo da se u glavnim medijima, dakle, da dominira taj narativ u kome su Srbi uvek okarakterisani kao loši momci, kao "bad guys", gde ste mogli samo da čitate ili da gledate o nekim navodnim srpskim zločinima i o svim onim stvarima iz koga bi mogli da izvučemo zaključak kako su Srbi jedino krivi i za ratove koji su se događali devedesetih godina i za sve ono što je loše, jel tako?Ali, isto tako budite fer, pa priznajte da od 2012. godine, odnosno od trenutka kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za vršenje vlasti

filmovi sa nacionalnom tematikom, filmovi koji šalju jasnu, rodoljubivu i patriotsku poruku i takvih primera ima zaista mnogo i nadam se da će ubuduće biti sve više i više.To je moja intencija upućena Ministarstvu kulture, se u budućnosti bavimo više kulturnim sadržajem koji sadrži tu nacionalnu notu i rodoljubivu notu. Zahvaljujem. **Vladimir Marinković**

upravo su u službi tih i takvih koji se deklarišu kao nešto posebno. Zato sam vas apostrofirala i namerno da imate repliku i da ja mogu sa vama dalje da nastavim o njima, jer svaki normalan čovek, svaki patriota, svaki rodoljub normalno da će da razmišlja o svim Srbima, ma gde oni da žive.Znate, za nas srpske radikale je i Ojkača, koja je takođe kandidat za Uneskovu listu, nešto što je najsvetlija tradicija.Zmijanjski vez, gospodine ministre, koji su Srbi iz Republike Srpske uspeli, takođe, da stave na Uneskovu listu, zaista prelepa rukotvorina koja ne može rečima ta lepota da se opiše, ali oni se svega toga zgražavaju, ovi što ih vi prizivate stalno, gde ste, što ne dođete.Verujte dođete.Verujte mi, gospodine ministre, da je prozapadna dosovska ovde opozicija tazkovana u sali, oni bi se zgražavali nad ovim što mi promovišemo kao najsvetlije srpske vrednosti, srpsku tradiciju, jer oni samo znaju da ruše, da govore da u ovoj zemlji ništa ne valja, da su Srbi ovakvi, onakvi.Pominjala sam i, neću da mu pravim reklamu, onog jednog glumca iz filma iz filma Gorana Markovića, koji kaže - eto, Srbi su rušilački, ne znam kakvi, monstrumi na Balkanu, ili ovaj Branislav Lečić. Ne zaboravite onu njegovu rečenicu iz filma „Sveti Georgije ubiva Aždahu“, kad on kaže onako skroz u onom svom ludačkom zanosu - Srbi ratuju zato što su ludi.Znači, mi moramo da napravimo jasnu distinkciju u ovoj zemlji ko su oni, a ko su svi drugi koji poštuju i vole svoj narod i svoju državu i koji žele na takav način to da promovišu.Ono što je meni zasmetalo, gospodine ministre, vas sam gledala, zaista ste čovek koji radi taj posao iz oblasti kulture i informisanja. Eto, pred kraj ovog mandata ste i došli sa ovim izmenama zakona na koji mi imamo primedbe, ali vidim da ne negirate ništa od onoga što je važno za srpsko nacionalno biće, ali vi stojite u Vladi Srbije, ispred vas Zorana Mihajlović i ona kaže – sledeće godine mi ćemo… Ona je ministar za saobraćaj, građevinarstvo, infrastrukturu, šta ste joj sve dali, direktno u službi američke ambasade. Napravila je projekat Behtel, koji košta Srbiju 300 miliona više. Ona umesto vas najavljuje šta će da bude na Uneskovoj listi i šta će Srbija da uradi ove godine, pominjući upravo ono što sam ja malopre govorila, pirotski ćilim, staparski i ne znam da li je još nešto treće pomenula.Mora da se zna u ovoj zemlji i da se najoštrije žigošu sve te aktivnosti koje oni čine i sve te nevaldine organizacije i mediji koji su u njihovoj službi i sve predstave koje imaju,

Vi mislite da je aktivnost samo kad oni pričaju što je legitimno pravo protiv zvanične politike vaše SNS. Ne, ono što oni rade je više od toga, psihološki rat u pravom smislu reči, protiv ove zemlje i protiv ovog naroda i sa svojim pojavljivanjem u statusu nekakvih slobodnih umetnika, oni su ovo, oni su ono. Ne, oni su u korpusu svih onih koji ne žele dobro Srbiji i srpskom narodu i SRS, evo, i na današnji dan, kada obeležavamo 30 godina našeg postojanja, otvoreno sa njima, u pravom smislu reči, vodi takve verbalne sukobe i sve to žigoše. **Vladimir Marinković**

inače gaji taj animozitet, a oni to i ne kriju da gaje taj animozitet prema svemu onome što predstavlja nacionalno, prema svemu onome što predstavlja patriotski, prema svemu onome što predstavlja i mi smo to nekoliko puta i iznosili. U krajnjem slučaju, oni to i ne kriju. Dakle, to je njihovo viđenje, to je njihov politički stav. Koliko god on bio legitiman, legitimno je i moje pravo da se ne složim sa tim.Dakle, vređali su oni ovde iz skupštinskih klupa mnogo puta i sprski opanak i tu ojkaču koju ste pominjali i srpsko kolo i sve ono što na ono što je izvorno, na ono što je zdravo, n a ono što je patriotski, na ono što je rodoljubivo. Dakle, to je, prosto, njihova stvar i njihova politika i ne bih želeo da ulazim u to.S druge strane, Vlada u kojoj

promovišemo zdrav patriotizam, ono što je i pre nekoliko dana Nikola Selaković rekao, prosvećeni patriotizam.Ono čemu treba da težimo to je negovanje naše svetle istorije, negovanje svih istorije, negovanje svih onih tekovina koje smo imali u našoj svetloj istoriji, negovanje patriotizma, negovanje rodoljublja kao nešto što je zdravo, kao nešto što je normalno i kao nešto što je potrebno. U tom smislu meni je zaista srce puno.Ja sam, između ostalog, i član skupštinskog Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Kada idemo u zemlje regiona, kada pričamo sa našim Srbima i u Makedoniji, čak i u Albaniji, u Crnoj Gori, u svim zemljama regiona, srce mi je puno kada čujem da i Vlada Srbije može da podrži finansijski i da pomogne projekte srpskog naroda u zemljama u regionu, a takvih primera je zaista mnogo. Zaista sam zadovoljan u tom smislu.Apelujem na ministarstvo da u buduće još više rade

Evo, u kontekstu ove dosadašnje priče koja je, zapravo, vezana za ovaj amandman koji sam ja podnela u ime SRS, replicirajući replicirajući gospodinu Markoviću, ujedno i da dam sugestiju ministru ili budućem ministru u Vladi, a verujem da će i SRS zadobiti veliko poverenje građana. Mi sve činimo da im pokažemo ono što članovi SRS znaju, ali da bi to znali i birači koji će za nas da glasaju, da smo mi veoma dosledni unazad 30 godina u svim aspektima našeg političkog, društvenog, kulturnog života i da sve te temeljne vrednosti koje mi promovišemo zapravo se pokazuju kao prave i da izlaze iz okvira neke dnevne politike, već da ostavljaju zaista jedan trag.Ono što smo mi uradili štampanjem sabranih dela naših velikana, koje smo danas spominjali, mi smo pre više od 20 godina, ili više, pokrenuli Časopis „Srpska slobodarska misao“, gde su mnogi naučnici iz oblasti kulture, iz oblasti istorije, politike objavljivali svoje separate, svoje viđenje i svoje stavove o najvažnijim pitanjima za naš narod i za našu državu.Ali, kada je već reč o ovome, zašto smo mi ovde intervenisali? Možda vam je to bilo i čudno - otkrivanje i stvaranje. Smatrali smo da je nepotrebno da te dve reči stoje, ali ovaj drugi deo tačke 2) od opšteg interesa u kulturi obuhvata očuvanje i predstavljanje srpske kulture i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Kada se ovo kaže, neko će da pomisli da je to samo neko medijsko predstavljanje ili štampanje nekih brošura. Ne, mi moramo, ako hoćemo da vratimo i ovo kolo koje Srbi imaju, i ojkaču, i i pevanje iz vika, i frulu i gajde, sve to ako hoćemo da vratimo u naša sela i u naše gradove, onda moramo da pomažemo tim ustanovama kulture, a u selima, gospodine ministre, je nekada bilo 1500 i više tih domova.Vi ste lepo povukli paralelu kada ste rekli kao čovek koji je očigledno, kao ja i sve moje kolege, takvog opredelenja, kako su to hteli da zamisle Brozovi komunisti posle Drugog svetskog rata, sa sve onim pokličima Josipu to ne treba da se narodu tako više predstavlja, jer ti domovi su ruinirani zbog toga što ovi dosovci nisu hteli da brinu o njima i o srpskom selu. Dvadeset godina, znate, ili već petnaest godina pre vaše vlasti, to je bilo puno, i sankcije, već da se to vrati u dušu srpskog naroda, tako što će da im se omogući da oni imaju još više tih manifestacija, tih seoskih zborova i svega toga, gde će ono što je već sada na zvaničnoj listi UNESKO-a da se promoviše javno. **Vladimir

pruži prilika ponekada da se o ovako osetljivim i strateški važnim temama, kao što je kultura, govori, pa bih se samo kratko osvrnuo na vaše izlaganje, uvažena narodna poslanice i na izlaganje kolege Markovića.Dakle, vi ste pominjali neke fenomene društvene koji su prisutni. Fenomen autošovinizma je prisutna stvar u našem društvu. Srbija nije izolovan slučaj. Ali, moram da kažem da u pojedinim aspektima naše nedavne istorije, takav fenomen je bio naglašeniji nego u nekim drugim periodima i nego u nekim drugim zemljama. Tako da, o autošovinizmu, kao jednom posebnom društvenom, ali i psihičkom fenomenu, treba razgovarati i konstatovati, ali ne samo razgovarati, nego preduzimati i određene konkretne mere kulturne politike, kako bi se te stvari obeshrabrivale u svom delovanju.Sa druge strane, kada je reč o ukupnoj kulturnoj politici, takođe, ovo što je bilo rečeno je tačno. Uz gruba pojednostavljenja, zadaci onih snaga, takve snage postoje, ne bih ih ovom prilikom imenovao, stvar je složena i komplikovana istorijski, dakle, one snage koje rade nasuprot našim interesima, interesima ovog naroda, imaju kao jedan od strateških ciljeva, prvo promenu svesti, a ta promena svesti se otprilike, takođe, moram da pojednostavljujem, zbog dužine dužine vremena za izlaganje, sastoji u tome da se sve ono što je navodno srpsko, sagura na teritoriju današnje Republike Srbije, a da sve ono što nije, jeste srpsko, ali se ne nalazi u današnjoj državi Srbiji, bude izloženo snažnim procesima akulturacije i onda transformacije u neki drugi kulturni obrazac. Takva stvar je opasna.Nedavno je kod nas objavljena jedna knjiga, ne bih sada da je reklamiram, ali „Hladni rat u kulturi“, nije bitno koji je autor, ni šta, koja govori o tome koliko su velike sile u decenijama posle Drugog svetskog rata shvatale i prepoznavale značaj specijalnog rata u oblasti kulture, gde se vrše suptilne transformacije u svesti pojedinca, gde onda na osnovu dugog trajanja dolazi do promene krupnih slika i pogleda na svet.Upravo vođeni tim razlozima i nekim od tih razloga, mi smo pre izvesnog vremena potpisali u Srpskim Karlovcima, simboličkom mestu naše istorije, jedan Sporazum sa Republikom Srpskom, sa Ministarstvom kulture Republike Srpske o srpsko-kulturnom prostoru.Bilo prostoru.Bilo je tu kasnije na nekim našim sajtovima i u čuvenoj našoj pijaci loših ideja i zlobnih komentara, pitanja kao – pa čemu to služi, gde su konkretni održivi efekti takvog poteza? Takve stvari se ne mere na dnevnoj i na mesečnoj bazi.Posle bazi.Posle niza decenija pogrešnog sagledavanja nekih aspekata naše kulturne istorije i politike, bilo je važno da počne da se radi na podizanju svesti o tome da postoji srpski kulturni prostor. Taj prostor postoji i kod drugih naroda, to nije privilegija našeg srpskog naroda, ali politički prostori, to su oni prostori na kojima vladaju zakoni i pravila jedne države u datom istorijskom trenutku su omeđeni politički prostori i zovu se države. Ali, i te granice između država se ređe ili češće, više ili manje, tokom dugog istorijskog trajanja menjaju, ali kulturni prostori su daleko trajniji od političkih granica.Prema tome, kada govorimo sada o srpskom kulturnom prostoru, to je prostor onih gde je tokom dugog istorijskog trajanja ovaj naš narod ostavljao nesumnjive tragove svog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa. Taj prostor se proteže od Svete Gore pa do Trsta i od Dubrovnika do Arada, Temišvara i Sent Andreje. Zašto je to bitno znati? Zato što na tom prostoru bi bilo važno da se vodi jedinstvena kulturna politika, upravo u očuvanju tradicije jezika, pisma, običaja, identiteta i drugih stvari i da taj prostor oseća u kulturnom smislu, ne govorim o političkom smislu.Moraju se poštovati državne granice, međunarodni ugovori i drugi konteksti koji vladaju u ovom trenutku, ali kultura je entitet koja živi i diše iznad našeg standardnog dnevnog poimanja istorije i politike. I u tom smislu je i naša Strategija kulturnog razvoja usmerena ka nekim od tih pitanja. Dakle, mi na polju svesti moramo sagledavati celokupnost srpske tradicije, srpskog dugog trajanja u istoriji i neophodnosti sprovođenja zajedničke kulturne politike na svim onim prostorima gde žive iz godine u godinu uspevati kao društvo i kao država i kao narod da napredujemo tim koracima, budući da je naša i kulturna, a i istorijska svest, zahvaljujući opet nekim drugim razlozima, bivala predmet različitih izazova, udara, saplitanja, dekodiranja i različitih drugih ataka koji su doveli, nažalost, do ponekad osnaženog fenomena autošovinizma i do svih onih malignih pojava koje u društvu mogu da se prepoznaju u ovoj oblasti.U svakom slučaju, mislim da smo na dobrom putu, jer naravno, svest o nekim

negovanja srpske kulture, gde moramo neprestano, i završavam, voditi računa o tome da je proces akulturacije jedan vrlo dinamičan fenomen koji ugrožava identitetska pitanja i da proces akulturacije, kao što svojevremeno naši

je i u procesima kulture, slični fenomeni postoje. Ono čega treba da se čuvamo jeste suprotna krajnost, a to je kulturni jednocentrizam, koji bi doveo do hermetičnosti jedne kulture. Kultura mora da ima svoje propulzivne prostore, mora da diše, mora da postoji prostor kulturne razmene i kulturnih strujanja, ali naravno, to ne sme da ugrožava osnovne identitetske principe razumne kulturne politike jedne zajednice. Hvala.

a i one koji nikada nisu ukazali poverenje SRS, kako mi posmatramo srpski kulturni prostor.Vi ste sada rekli – moraju da se poštuju granice one koje sada jesu. Nažalost, te granice na srpskom kulturnom, nacionalnom duhovnom prostoru, a to su granice velike srpske države. I na ovoj liniji Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica, eto, mi to imamo i u programu naše SRS.Dakle, to je SRS.Dakle, to je kompletan etnički i duhovni i kulturni prostor našeg naroda. Ne možemo mi sada da kažemo, ja koja sam rođena u Šumadiji ili Dragana koja je iz Kruševca ili kolega Lukić iz Bajine Bašte – e, sada, to što postoji u Lici, na Kordunu, Baniji, a što je specifično za srpsko, to je tamo negde.Naša obaveza kao predstavnika srpskog naroda, nažalost, to je sada okupirani deo srpske teritorije, mislim na Republiku Srpsku Krajinu, mislim na položaj Srba u srpskoj Crnoj Gori. Mafijaška vlast Mila Đukanovića će sutra i nematerijalno kulturno blago, koje je autentično srpsko, da prisvoji sebi. Kao što sad hoće da nam otmu svetinje, sutra će da idu korak dalje. Jel tako, gospodine ministre? Pa, ono što mi imamo i što hoćemo da stavljamo na UNESKO listu, oni će da kažu da je naše.Ja ne mogu da sada kažem da me ne zanima to nešto tamo. Ne, to je sve zajedničko i naša je obaveza da to promovišemo.Mi svi u Srbiji znamo, nije tu kolega Milija, on promoviše to stalno kako se pravi belmuž, pravljenje srpskog kajmaka kao srpskog brenda je takođe na listi za UNESKO listu nematerijalnog kulturnog blaga, ali isto tako je kulturno blago Srba livanjski sir, koji su ustaše pripisale sebi, a autentičnost pravljenja tog sira, koje je zaista kulturna i etnička vrednost tog kraja gde su živeli i proterani od strane ustaškog noža Srbi, potiče evo iz porodice koleginice Radete.Tako da, mnogo je toga što mi kao narod nismo ni zaštitili, ni dovoljno promovisali da je to naše. Nama uvek za neke stvari opravdanje bude – nema novca, nema vremena.Mora za to da ima, jer ako tako od deteta u kolevci, što bi naši stari rekli, kada se zaljulja vaspitavamo našu decu, onda ćemo znati da ovi iz ovog korpusa o kome ste i vi sada pričali, ubuduće, kao što ni do sada nemaju, ali neće imati nikakve šanse da njihove vrednosti da im onda stvarno i taj smanjeni cenzus bude nedostižan sa onom Bupkinom motkom, jer to ne treba da bude nikakva vrednost za koju zavređuje jedan glas da ga neko poveri u Srbiji.

puno poslednjih stvari pričamo ovde na sednici, kako čujem od koleginice, ja sam bio tu ispred i dobra je stvar da svi ovde, koji tu dolazimo iz tih sredina, da li je to Kragujevac, da li je to Niš, da li je to Svrljig, da li je to Kruševac, mi uvek govorimo o našim sredinama, o mestima odakle dolazimo i normalno je, kako kažu u mom kraju… Ja govorim onako kako sam učio ranije. Jeste, nekad nekom bude i smešan moj naglasak, moj govor, ali, kako da kažem, ja govorim za mene i za moj kraj gramatički ispravno.Prema tome, kada neko sa strane sluša, kada ja pričam i govorim jezikom svrljiškog naglaska, svrljiškog kraja, nekada to možda i bude smešno, ali verujte mi, ljudi, mi smo tako tamo naučili. Ja ovde u Skupštini, kada sam tu, govorim uvek svojim naglaskom i pokušavam da ne menjam svoj način govora. Nekada budem i smešan, kada neko sluša, zato što mi tako govorimo kod nas.Inače, kako sam malo pre pričao, za te naše manifestacije, organizacije, koje radimo, promocija svih tih stvari jeste poziv da dođu ljudi kod nas, dođu kod nas u Svrljig, dođu kod nas u Belu Palanku, Knjaževac, da dođu u Sokobanju, da dođu u Nišku Banju, da dođu u Kragujevac, da probaju tamo naše specijalitete, da vide našu kulturu, da vide našu tradiciju i, kako se kaže, mi iz malih opština imamo istorijat, imamo istoriju. Kako sam malopre rekao, 1297. godine pronađeno je „Svrljiško jevanđelje“. To možete da pročitate. odlomke tog jevanđelja dao i našem predsedniku, gospodinu Vučiću, kada sam bio kod njega na prijemu, kada je izabran za predsednika Srbije.Zato kažem još jednom - iz malih mesta dolaze veliki ljudi i ne možemo mi svi da budemo rođeni ovde u Beogradu ili u Novom Sadu ili u Nišu. Treba da dođemo iz tih malih sredina, ali tim sredinama moramo dati veću pažnju, ne samo kada govorimo, nego sutra, ministre, kada dođe vreme da odlučujete za ovaj projekat „Gradovi u fokusu 2020. godine“, dajte podršku, pomozite te male sredine, da izgradimo objekte, da u tim objektima ljudi mogu da rade,

Uvaženi narodni poslaniče, potpuno se slažem sa tim što ste izgovorili sada. Mi smo u vezi sa prvim delom vašeg izlaganja, kroz konkursne ili neke projekte, pomogli različite vrste aktivnosti vezane za čuvanje dijalekata, poglavito na jugu Srbije, i mi smo zaista na strani toga da su dijalekti i narečje bogatstvo jednog jezika, a ne razlog da se na to gleda sa izvesnom rezervom, znači suprotno od toga.Preko toga.Preko konkursa „Gradovi u fokusu“ mi smo u poslednje četiri godine, mislim, opredelili blizu 600 miliona dinara i, gde je veliki broj, nedovoljan broj nažalost, jer ja bih voleo da pomognemo svima, koji imaju dobre projekte, pomogli najrazličitijim tzv, naglašavam, malim sredinama, jer kada je reč o kulturi ne sme biti velikih i malih sredina i verujem da ćemo tako nastaviti i ubuduće.Pozdravljam vašu inicijativu. Ukoliko vaša opština bude imala kvalitetan projekat… Ja ne mogu na sednici Skupštine da obećavam da će neki konkretan projekat biti pomognut, jer time bih ugrozio interes drugih učesnika u konkursu, ali u svakom slučaju svaki onaj projekat koji je dobro urađen, koji je kvalitetan i koja lokalna samouprava do sada nije bila u prilici da bude laureat laureat na tom konkursu, mislim da su te okolnosti vrlo pozitivne i ohrabrujuće, i to je sve što mogu da kažem u vezi sa konkursom u ovom trenutku.

vi iz ministarstva imate razumevanje za male sredine, i to se videlo u prethodnom periodu. Problem malih sredina jeste nedostatak kadrova, nedostatak ljudi koji su kvalitetni koji znaju da izrade te projekte. I sami znamo da unazad nekoliko godina imamo zabranu zapošljavanja, što je pozitivno i treba da zaustavimo… Nama je u interesu da radi privreda, poljoprivreda, da se finansiramo iz realnih sredstava, ali i u tim malim sredinama su potrebni kvalitetni ljudi. Imamo tamo dosta kvalitetnih ljudi koji sada ne mogu da rade, rade na pp ugovore, rade na jedan drugi način, ali suština svega toga jeste da nije u pitanju samo Svrljig, nego su u pitanju sve te male opštine koje su na jugoistoku Srbije ili u drugim delovima Srbije koji imaju kapacitet, imaju istorijat, imaju mogućnosti treba im podrška. Na tome treba svi da radimo. Zato kažem – podrška malim sredinama, podrška našim selima, podrška svemu onome što je čuvalo i gradilo našu zemlju Srbiju. Srpski opanak je gradio Srbiju. Srpski opanak je hranio Srbiju i tako će biti u narednom periodu.

Taj pojam je nastao 1916. godine. Naučnici znaju kako i gde – napadom na Pariz. Zatajili su uređaji za vazdušnu uzbunu i tako je bombardovan, jer je bila domaća sabotaža, domaći izdajnici, drugim rečima, kako se to kaže našim popularnim jezikom. To je jedno, je li? I oni su jako opasni danas.Kada to kažem i vezano za rat 90-ih, moramo neke stvari da raščistimo. Danas na konferencijama za štampu govore ljudi koji su krivci za to. dozvolite samo da kažem nekolike rečenice.Bivši predsednik Srbije, gospodin Tadić, za vreme koga je Hrvatska priznala Kosovo, samo da je jednu rečenicu izgovorio nikada je Hrvatska ne bi priznala. Da li je tako, gospodine Tadiću?

drugog za ono što ste vi trebali učiniti. Vi ste krivac za to. Da li je tako, gospodo narodni poslanici? Dabome da jeste. Voleo bih da se neko suprotstavi tome, a da ne govorimo o drugim stvarima sada.Izuzetno je bitna domaća sabotaža. Znači, kao i 1916. godine Tačno znam imena ljudi koji su bili domaći saboteri. Već smo pisali naučne radove o tome. Gospodo iz nauke i poslanici, možemo malo da prelistamo časopise i videćete o čemu se radi,

„Hrvatska je želela rat. Mi Hrvati smo želeli rat, ali ne bi dobili nezavisnost Hrvatske. Tačka. Zato smo iza svakih pregovora naoružavali svoje postrojbe. Tačka. Znači, mi Hrvati smo mogli izbeći rat, ali ne bi dobili nezavisnost Hrvatske“, završen citat. Ja sam svedočio u Hagu oko toga. Prema tome, gospodo, vidite ko je započeo, ko je želeo rat.Još jedan podatak koji namerno prećutkuju mnogi domaći, hajde da kažemo, saboteri. Koji je to podatak? Neki kažu – jedna velika zemlja, prekomorska, se zalagala za Jugoslaviju do 1992. godine. Lažu. 1990. godine jedna velika zemlja donela je zakon, gospodo narodni poslanici, radi vaše informacije, u svom Kongresu da se sruši SFRJ.Molim SFRJ.Molim narodne poslanike. Ja sam ćutao kada su oni govorili iz kulturnih razloga.Znači, donesen je zakon. U prvoj tački tog zakona kaže mi prekidamo sve diplomatske, ekonomske i političke odnose sa Jugoslavijom.Drugi član tog zakona – ali sarađivaćemo samo sa onim Republikama, nema više Jugoslavije, mnoge to boli, nema više Jugoslavije, nego onim republikama koje su donele višestranačke izbore“ završen citat. Donela Hrvatska i donela Slovenija, jel tako, gospodo naučnici, koji se bavite naukom? To je istina. Dakle, mogu tačno kada je i datum, to već ima u naučnim radovima.Dakle, gospodine Tadiću, još jedanput se njemu obraćam, jer je on ovih dana psuje, da je samo izgovorio rečenicu, a bio je predsednik države, a Hrvatska priznala Kosovo - da ukoliko Hrvati priznaju Kosovo da će i Srbija, na čelu Srbije bio je on, da će priznati Republiku Srpsku Krajinu, nikada Hrvati ne bi priznali. Jel tako, gospodo naučnici i političari?Voleo bih sada da neko kaže da nije tako, da ne idemo u sledeće stvari, jer odvuklo bi nas na široko. Nije on samo jedini. Tu je i Vuk Jeremić, potomak. Za vreme njega 2008. godine je nastalo sve ovo. Jel tako gospodine Vuče Jeremiću? Nema ga nigde. O Draganu Đilasu da i ne govorim, isto tako. Pa on je u Američkoj ambasadi izgovorio onu čuvenu rečenicu – „zalagaću se za rat“, citiram, „Mladić ide u Hag, a ja ću priznati nezavisnost Kosova“. Jel tačno ili nije? Neka izađe pred građane Srbije i neka kaže, jeli ili nije?Neće to nikada da ponovi. Hoćete redom da ih sada nabrajam, vidim da mnoge boli, redom nabrajam za sve one koji danas Aleksandra Vučića optužuju za to. Ima ih 22. Svaki citat, dan, sekundu kada su rekli da će priznati Kosovo i Metohiju. I Boško Obradović, sagnuo glavu u Američkoj ambasadi i Boris Tadić i Vuk Jeremić, koliko god hoćete. I Saša prangija, to je posebna priča, jer arčijska građa gospodine ministre je u pitanju.Ja sam bio onaj poslanik, jedan od mnogih iz ove većine koji je pitao povodom ubistva onog Predraga Gojkovića, znate šta mi je tužilaštvo odgovorilo, arhivska građa u Arhivu Beograd. Imam papire o tome.Znate šta mi je Arhiv Beograda odgovorio, a predsednik Komisije hajde pogodite ko je bio? Direktor Arhiva Branka Prpa. Vidite da nemam problem da kažem. Znate šta su odgovorili? Uništena dokumentacija. Kojeg je to reda kategorizacija, gospodo, arhivski radnici? Šta mislite zašto je uništena ta dokumentacija? Šta kaže tužilaštvo kome sam se obraćao tada? Znate šta odgovorio, tužilac jedan, on i ne zna šta je kategorizacija arhivske građe. Tako se uništavaju naši arhivi i arhivska građa. Zato su neki svoje dosijee tražili da bi ih uništavali. Ne može, gospodo, kopije postoje.Jedan od njih, danas ga nema u ovom visokom domu je potpisao da se bivši predsednik, 14 njih je potpisalo, čini mi se, ili 15 nije ni bitno, samo jedan nije hteo i drži ga stalno u železnoj kasi, Samo jedan nije hteo i ta osoba koja drži svaki put kada dođe ovde proziva. Onaj je rekao možete me ubiti, šta god ja o njemu mislio, ne mislim dobro o tom, ali je to neću da učinim, kopije širom arhiva. To je suština.Istorija će reći i o nama i o svima na određeni način. Kako vreme prolazi sve više dolazi istina na videlo. Osuditi svaki zločin treba. Kada su u pitanju nevladine organizacije, hladnjače su isplivale, a istina se sada zna tek. Znate, jer je tadašnja Vlada to radila i jedna ministar unutrašnjih poslova. Tačno se zna koja je služba radila iz jedna prekomorske zemlje preko koga, kako su tablice menjane.Dakle, ništa nije sporno, sve se objavljuje, ništa se sakriti ne može. Ni moje delo, ni onih preko što ih ovde nema, što ne smeju doći, ne zbog toga što oni bojkotuju izbore, što ne vole da rade.Završiću samo, meni je drago da mi zaista vodimo računa o kulturi srpskog naroda, drugih naroda i nacionalnih manjina. To ćemo raditi.Ono sa čime želim završiti jeste citat kojeg ću predsednika Republike citirati, citiram, „Sada imamo rast ekonomije, treba da ga podstičemo, da se hvalimo da radimo više, a ne manje, znam da to neki ne vole da čuju. To je suština.“ Ukoliko ne budemo više i mi ovde radili, a ne bežali sa sednica kao što ovi beže nema rasta gospodo i u nauci i u politici i bilo gde. Onda ćemo imati 8% pa će naše kulturne delatnosti imati veća izdvajanja, pa će naši sunarodnici u susednim zemljama imati veća izdvajanja za njihove projekte, a i naše nacionalne manjine unutar naše unutar naše države.Izvinjavam se što sam malo uzeo, evo suštinu mislim da sam podio, ali meni je žao što ovih nema. Oni ne dolaze zato što nisu uslovi, jer nikada nisu ovde nisu ni dolazili. Ako imaju hrabrosti, evo uzmite iz stenograma pa ćete videti kada su dolazili, kada trebaju govoriti tri minuta i bežali bre.

Kada mi opet doktor Radonjić, opet ga spominjem i tako dalje, on se sprda dualnim obrazovanjem, profesor ekonomije, videli ste danas. Š šta onda reći? Kako ćemo 8% postići? Pa problem je u njemu, a nije u Aleksandru Vučiću koji je to prvi, hajde da kažem, spomenuo, dualno obrazovanje. Mi evo realizujemo i to vrlo uspešno, sedma hiljada đaka, 2.600 u ovoj godini u prvi razred.To su podaci, jel tako gospodo vi koji bežite iz ove Skupštine. Šta reći o Mariniki Tepić? Ona je ta sabotaža o kojoj sam govorio totalnog rata. Na primeru Francuske 1916. godine kada su uređaji za vazdušnu uzbunu onesposobljeni. Takvih je bilo i u ovom ratu. Istorija ih sve stavlja na svoje mesto, i mene i njih i bilo koga drugog. Izvinite što sam malo proširio, dobro ste ministre napravili jedinstvo srpskog kulturnog prostora, povelja je napravljena, ali forsiramo i druge manjine unutar Srbije.Da li je na dovoljnoj razini? Nije. Ali je dobro. Trudimo se da bude bolje, ali za naš narod u susednim državama i širom sveta, kao u ekonomiji. Ovo je super. Što reče, citiram ponovo predsednika – „Trudimo se da više radimo da bi za kulturu i nauku više izdvajali.“ I juče onaj profesor koji pobeže, jer je pitao ministra ovde juče – da li može projekte preko udruženja? Znate zašto je pitao, jer ne može više preko naučnih ustanova, mora uslove da ima, mora imati na listama „Tompson“ i drugim listama širom sveta, ali nema jer pljačkali pare, bre, odnosili. Nema toga više. Svodimo to u normalne okvire kako se to radi u kulturnim zemljama. Hvala, izvinite na ovoj upadici.

meni je drago da današnja sednica idu u ovakvom pravcu u kome ide i da smo se bez obzira na to da li smo deo vladajuće većine ili predstavljamo opoziciju koje je danas u parlamentu, da smo se složili oko nekih stvari, a to je u dobrom delu kako kultura treba da izgleda u Srbiji, kako treba da se ophodimo prema sopstvenoj istoriji, prema sopstvenoj prošlosti i na koji način trebamo da negujemo te tradicije koje trebaju da nas očuvaju u decenijama koje su ped nama?Naravno, možemo da se razlikujemo prema tome na koji bismo način raspoređivali sredstva koja imamo u budžetu, gde bismo više i manje ulagali, koji su nam putevi potrebniji i gde je važnije završiti pre infrastrukturu ili na nekom drugom mestu i tako dalje, ali oko tih suštinskih stvari koje čine jednu srž jedne države mi kao odgovorni političari ove Skupštine moramo da postignemo dogovore da se zajedno složimo oko toga šta je najvažnije za Srbiju ne u narednih četiri godine, nego šta je najvažnije u narednom veku za Srbiju?Proći će dva ili tri mandata. Proći i jedna vlast. Doći će neka druga, treća i govoriće se onda stalno šta je bilo u prethodnih pet godina, deset ili dvadeset. Treba da gledamo, kao što to rade ozbiljne države u svetu, strateški. Strateški znači da imamo cilj od koga, kao u SAD, kada se oni dogovore šta je njihov nacionalni interes, šta je njihov cilj, oni se toga drže, bez obzira koja administracija je na vlasti.Postoje vlasti.Postoje nijanse gde se možemo razlikovati. To je dobro. To su naše ideološke razlike, principijelne, ekonomske, finansijski pogledi na politiku, na život, na investicije, da li bismo davali subvencije, ne bi davali subvencije, ali oko toga šta je srpski nacionalni interes, oko toga šta je naša istorija, šta je naša kultura, šta je naš identitet, to ne zavisi od toga kojoj političkoj opciji pripadamo.To bi tako trebalo da bude kod normalnih ljudi, normalnih političara, ali mi imamo deo nenormalnih ljudi koji trenutno jesu zaista formalno samo poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji više ni sami ne znaju kojoj političkoj grupaciji ili kom ideološkom pravcu pripadaju, zato što su se toliko već izmešali. Počeli su u jednom poslaničkom klubu, pa prešli u drugi, pa u treći, pa su promenili hiljadu naziva i svojih lidera u međuvremenu, ali su zadržali nešto što je srž, što je nit kod svih njih, to je mržnja prema sopstvenoj zemlji i ljubav prema novcu. To je ono što je kod njih neprolazno, ljubav prema parama, toga se nikada ne odričemo, ali će se zato lako odreći i pred evropskim parlamentarcima i pred Briselom i pred Vašingtonom, pred bilo kojim centrom velikim, u svetu će se lako odreći svoje države, svoje istorije, svoje kulture, samo za malo novca i za malo interesa.Danas je Dragan Đilas, na jednom od svojih portala, lažovski portal „Direktno“ to ću da kažem u prenosu, izneo tvrdnje koje su naravno potpuno opet nešto što nema veze sa kulturom. O kulturi govorimo, kultura komunikacije je važna među nama. Ne možemo ili ne bi trebali jedni drugima da se obraćamo sa jednim takvim teškim i ružnim rečima koje dele javnost u Srbiji. Kažem, možemo da imamo različite ideje, da razmenimo njih, pa neka to bude i malo strastvenije, neka to bude neka žučnija rasprava, ali to ne sme da pređe granicu dobrog ukusa.On je danas rekao da je protiv pretnji i protiv razbijanja glava, protiv mržnje, protiv podela, protiv svega onoga zašta se zapravo svojim političkim delovanjem zalaže, a zalaže se upravo za to da se, rekao sam jutros prilikom postavljanja poslaničkog pitanja, našem kolegi sa Starog Grada, Jovanu Kneževiću preti telefonom smrću. Da se drugom našem kolegi Kovačeviću iz Zemuna razbije glava ispred zgrade u kojoj živi. Zalažu se upravo za to da se predsedniku Republike svakodnevno upućuju pretnje, naravno jer bi voleli da se to i obistini, ali pre svega kao cilj i kao svrha pritiska na njega da popusti da ga izbace iz koloseka, da ne može da se bavi onim što jeste njegov posao, to jeste stvaranje jake države, stabilne države Srbije na Balkanu koja će biti primer drugima kako drugi treba da se razvijaju, a ne opasnost kako oni predstavljaju kad govorim o nacionalnom interesu.On govori o tome da je protiv podela, a pri tome njihovi jurišnici svakodnevno, evo, pa i ovi njihovi ovi, šta su već što drže konferencije Marinike i ostale kokoške, koje kažu botovi, sendvičari, krezubi, pa onda tako podele Srbiju na sto parčića. Zapravo Zapravo za njih 60%, 70% ljudi ne valja uopšte u Srbiji, svi su odvratni, nikakvi, jer neće da podrže njih, neće ljudi da glasaju za korupciju, neće za kriminal, hoće konkretne stvari da vide u državi, hoće da vide Narodni muzej, hoće da vide neku dobru postavku od slikara poznatog našeg, imamo ih sijaset, hoće ljudi da vide nove autoputeve, hoće ljudi da vide nove škole, hoće da vide neke zakone dobre koje donosimo, koji će njima doneti benefite u budućnosti, ljudi neće naše svađe više da gledaju i upravo to radi Aleksandar Vučić. Spuštamo tenzije kad god se podižu sa jedne strane, trudimo se da rezultatima i jednom dobrom odgovornom politikom spuštamo tenziju u društvu, sa jedne strane, opet sa te druge nemate odgovor, taj dobronamerni kako bi naše društvo htelo.Hteli htelo.Hteli bi ljudi da čuju nešto konkretno, a šta je program te druge strane, kako može da bude bolje, kako više para da bude za kulturu, kako možemo neki novi muzej da obnovimo, kako možemo možda da podignemo ponovo onu razrušenu zgradu Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, kako možemo takve neke stvari da uradimo koje će biti na korist i u istoriji da ostavim trag, konkretan trag, za koji ćemo reći – e, ovo je uradila tada dobra vlast, nekih naprednjaka, bio je predsednik Srbije tada Aleksandar Vučić ili ko je već bio, i ostavio je to narodu da traje u vekovima koji su pred njim.Neće njim.Neće se ljudi sećati za 20, 30, 50 godina nikakvih portala, neće pamtiti naše tvitove, neće pamtiti prepucavanja, pamtiće ono što ostane njihovoj deci, pamtiće te zgrade, izložbe, muzeje, velikane, pamtiće dela. Ljudi neće pamtiti budalaštine i gluposti. Neće pamtiti to da neko napiše na svom profilu da je neko glup, lep, pametan, ružan, sendvičar, to nisu važne stvari, to nije suština politike koja je potrebna Srbiji danas.Srbiji je danas potreban iskorak u politici, pa se nadam i verujem, i ne samo da se nadam, nada sama po sebi ništa ne znači, već verujem u to da će u sledećem sazivu biti za razliku od onih, da kažemo godinu dana imamo neku pristojniju komunikaciju, ali da će sledeći saziv biti u komunikaciji da će biti argumenata daleko više i od strane opozicije, jer vlast jeste dobra, ali mora da bude još bolja. Da bi bila još bolja, moraju da postoje i konkretni argumenti sa druge strane, koji vas podstiču da radite bolje, da radite više, da postignete više rezultate.Upravo te kritike koje se upućuju, naravno ima ljudi iz opozicije koji su konstruktivni, danas smo čuli dobre ideje, dobre predloge, da li je moguće sve realizovati, verovatno nije moguće sve uraditi odmah, nešto verovatno neće biti moguće nikad uraditi, ali je važno da imamo predloge i ideje. Ne da idemo golu kritiku radi kritike, radi prikupljanja nekih sitnih političkih poena koji vrede od danas do sutra.Dakle, dobro je što kao Vlada Republike Srbije, kao država pomažemo naš narod svuda u regionu. To je naša dužnost. Svaka normalna država to radi, pomaže svoju zajednicu tamo gde je ima, gde naši ljudi žive, da se osećaju dobro, stabilno, sigurno, da vide da ih nije njihova država zaboravila, bez obzira iz kojih su razloga iz nje otišli, da li su otišli iz ekonomskih da se zaposle, da rade negde ili su bili prinuđeni iz nekih razloga, ili su rođeni u drugoj državi, ali žele da budu vezani nečim za svoju maticu. Ta veza između njih nije, rekao bih kroz neke druge resore, već najviše možda kroz resor kulture, kroz istoriju, skroz sportiste, kroz neke prave vrednosti koje treba da promovišemo.Dobro je, ulagaće se verujem iz godine u godinu sve više u kulturu, jer što je ekonomija jedne države jača, to ima više novca za kulturu, ima više novca za promociju tih pravih vrednosti koje čine jednu državu stabilnom i jakom, a samim tim, ako nam je jaka ekonomija, ako nam je kultura bolja, ako su nam finansije jače, imamo više radnih mesta, imamo stabilnu državu u kojoj ljudi žele da ostanu da žive i da stvaraju svoje porodice. Hvala kolega Filipoviću.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Na

u ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.Njime je predložena izmena člana 2. ovog Predloga zakona. Naime, članom 2. predlagač ovih izmena zakona je predložio izmenu zakona člana 6. važećeg Zakona o kulturi. Inače, odredbe člana 6. se odnose na opšti interes u kulturi, tačnije na to šta opšti interes u kulturi obuhvata.Našim amandmanom je predloženo da se u stavu 1. izmeni tačka 12. koja je precizirana da opšti interes u kulturi obuhvata finansiranje delatnosti ustanova kulture i ustanova zaštite, čiji je osnivač Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave. Izmenjena tačka 12. ogleda se u tome što bi se na kraju rečenice dodao tekst – u skladu sa zakonom.Predlagač je naveo da mu je prilikom izmene člana 6. namera bila da da detaljnije razradi delatnost koju predstavljaju opšti interesi u kulturi i to naročito kada je reč o delatnosti zaštite i njenog klasifikovanja u oblasti i vrstama.Našim

zakonom.Ukoliko bi predstavnik predlagača prihvatio ovaj amandman ne bi bilo ničeg suvišnog u tekstu zakona, a korist bi bila velika, jer se insistira na poštovanju zakonitosti. Na taj način bi tekst bio unapređen i bila bi stvorena obaveza da se na zakonit način troši novac za kulturu, obzirom na to da se delatnost kulturnih ustanova i ustanova zaštite finansiraju iz budžeta koji se puni sredstvima svih građana Republike Srbije.

Hvala, gospodine potpredsedniče.Gospodine ministre sa saradnicima, želeo bih da u okviru ove teme i ovog zakona ukažem i postavim pitanje da li će nadležni organi imati u vidu da se u što skorije vreme Mihajlu Pupinu, kao velikom naučniku i velikom čoveku koji je doprineo mnogo toga srpskom narodu i srpskoj državi, da podigne adekvatan spomenik?Drugo, gospodine ministre, u Pančevu postoji jedna kapela Đorđu Vajfertu, koji je bio prvi osnivač prve pivare na Balkanu, tj. koja je osnovana i sagrađena 1722. godine. On ima kapelu u kojoj se skupljaju kriminalci, drogeraši i zapišavaju psi. Mislim da on zaslužuje veću pažnju da mu se pokloni u tom pogledu.Gospodine ministre, velika dreka je ispala ovih dana u nekim medijima i grmljavina zašto je predsednik Republike postavio pitanje, zašto se puštaju kriminalci iz zatvora, a između ostalih poslednji kriminalac Korać, koji je imao veliki broj krivičnih prijava, a da je javni tužilac odustao od krivičnog gonjenja.Izgleda mi da je kod

Tako, prema medijima, navodno, uhapšeno je 22 prostitutke, ali nisu zatvoreni, ni uhapšeni oni lopovi i pljačkaši za one 22 čuvene privatizacije kojima je 24 privatizacije, gde je naneta šteta građanima Srbije, državi Srbije za oko pet milijardi evra.Kako evra.Kako je to moguće da je društvena opasnost veća da ćeramo prostitutke, a da ne ćeramo tajkune i lopove, najveće pljačkaše.Prema tome, dame i gospodo, gospodine ministre, mislim da je zaista vreme da se neke stvari i u pravosuđu promene i da nema niko pravo da pita predsednika Republike da li je on obavezan i dužan da se interesuje za sprovođenje Ustava i zakona, a to se odnosi upravo na pravosudne organe. Pravosudni organi niko im neće oduzeti pravo da donose zakonite odluke, ali nikom više ne može dozvoliti, građani Srbije, ovaj parlament i Vlada Republike Srbije ne mogu dozvoliti da se oslobađaju kriminalci i da sudije i tužioci misle da su nezavisni ni od koga, jesu nezavisni kad donesu zakonitu odluku, a ukoliko su prekršili zakon

narodni poslaniče, gospodine Jojiću, nije sasvim tačno kad se kaže da u Srbiji nema spomenika Mihajlu Pupinu, to je izvesna nepreciznost, budući da u Idvoru postoji bista, a u Novom Sadu postoji spomenik. Te stvari su poznate.Naravno, verujem da, možda ste mislili, mada ovo nije moje da tumačim vaše reči, da bi i u Beogradu trebao da bude podignut spomenik Mihajlu Pupinu. Ja podržavam takvu logiku i ukoliko, naravno Ministarstvo nije u prilici da podiže spomenike, ali je u prilici da finansira ili sufinansira projekte koji bi nam bili predstavljeni i poslati u okviru naših standardnih modela konkursnog sufinasiranja i tome slično.Prema tome, mi nismo ostali baš bez vraćanja duga u izvesnoj, mada je taj dug preveliki i da sa jednom bistom i jednim spomenikom nismo postigli dovoljno, ali ako ste imali na umu Beograd, svakako da spomenik Pupinu ovde nedostaje. Slična stvar važi principijelno i za ovu kapelu znamenitog Srbina Đorđa Vajferta, ali to bi bilo dobro da se lokalna samouprava, grad Pančevo obrati Ministarstvu sa nekim projektom za sufinansiranje i da se ta stvar takođe, što je celishodno i dolično ispravno da se uradi.Što se tiče ovih vaših drugih navoda i stavova

Gospodine ministre, verovatno nisam bio dovoljno precizan, ali mislio sam da se Mihajlu Pupinu treba podići adekvatan spomenik u Beogradu. Tačno je da postoji njegova bista, ali mislim da grad Beograd treba da ima spomenik takvog velikana.Što se tiče lokalne samouprave i ove kapele čuvenom dobrotvorcu i zaslužnom građaninu Srbije, da mu se ona kapela zaista bar okreči i zatvori da se narkomani tamo ne skupljaju. Međutim, lokalna samouprava je pre okrečila jedan vc-e gradski za 17 miliona dinara. Možete misliti da taj košta lokalnu samoupravu 17 miliona dinara, a gde su pare utrošene to niko ne zna. Namenjene su tu, ali pare tu nisu utrošene, niti je ta cena bila stostruko, daleko manja. Prema tome, lokalna samouprava tačno treba da povede računa o svemu.Ponavljam, gospodine ministre, nije vaš resor, ali to je resor organa unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava, u Pančevu je opljačkana jedna apoteka za milijardu i 30 miliona dinara. Nema para. Grad mora sada da od sredstava budžetskih, poreskih obveznika sada da plaća dobavljačima dugove. Ali, lopovi su, jedan je lopov došao iz Čačka posle posle DOS-ove vlasti, 50% u apoteci je naneo štetu. Druga dama je postavljena od strane žutih iz Užica. Ona je dokusurila ovu apoteku, opljačkana apoteka za milijardu i 30 miliona. Sad grad Pančevo mora da plaća, ali gradonačelnik mora da snosi punu odgovornost i da položi račune poreskim obveznicima šta je grad preduzeo da se u jednoj apoteci pričini pljačka, milijarda i 30 miliona, i da to sada građani moraju da plaćaju.Zašto je u Pančevu najskuplje grejanje? Eto, vidite, Srbiji celoj nije jasno iz kojih razloga. Prema tome, kada je u pitanju lokalna samouprava, lokalna samouprava mora da odgovori interesima građana. **Vladimir član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.Da li neko želi reč?Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.Profesore Bojiću, izvolite. **Dubravko Bojić** Hvala, gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, u svakoj sređenoj i uređenoj državi odnos prema kulturi treba da odražava i stepen zrelosti društva uopšte. Kultura je način i stil života i gotovo da nema ni jednog segmenta ljudskog života gde nije kultura zastupljena u nekom svom obliku.Nažalost, kultura je nešto što u našem društvu nije dovoljno shvaćeno i prihvaćeno. Za razliku od drugih ministarstava koje vrše česte izmene i dopune zakona iz svoje nadležnosti, ovo ministarstvo je za poslednjih deceniju imalo samo jednu intervenciju 2009. godine.Ono što danas imamo na stolu kao izmene i dopune moglo je da se odradi još pre više godina. Zašto se ovoliko čekalo sa ovim izmenama i dopunama, koje u principu ne donose mnogo toga novog osim nekih tehničkih doterivanja.Prisutna je i suviše velika razlika između kulture kao načina života i delovanja matičnog ministarstva. Ministarstvo je bilo primično uparloženo u odnosu na brojne kontra kulturne pojave i procese u društvu.

Kulturna razonoda dobija prednost u odnosu na kulturu traganja i osmišljavanja, energija stvaranja, traganja za novim izrazom, temama i postupcima usmerava se prema kulturi zabave. Lagano nestaje ono stvaralaštvo koje zahteva dug i naporan rad. Sve više se suočavamo sa stvaralaštvom koje motiviše okolina, široka publika i isplativost. Hvala. **Vladimir Marinković**

jednog naroda skoncentrisana je određenim delom u njegovom kulturnom stvaralaštvu. Ovakvo stvaralaštvo utiče na pripadnike tog naroda i u određenoj meri, pa neki put i u većoj meri može da menja i da utiče na svest nacije. Iako je nekada u ranija vremena se podrazumevalo da kulturno stvaralaštvo utiče u pozitivnom smislu na oblikovanje oblikovanje svesti nacije, danas nažalost imamo i jedan drugačiji trend gde pojedini stvaraoci, ne samo kod nas nego i u čitavom svetu, utiču negativno na utiču negativno na svest nacije.Evo, koleginica Nataša Jovanović je pominjala neke naše filmske reditelje i scenariste itd, koji su pravili filmove u kojima sa na najeklatantniji način vređa javni moral i istorija i sve ono što su radili naši prethodnici i ono što pripada kulturi naroda Srbije.Postoji naroda Srbije.Postoji materijalna i duhovna komponenta. To su te dve stvari koje su neodvojive. Ako je materijalna komponenta nešto

Ovde naš kolega Milija Miletić je govorio o dijalektu koji se govori u njegovom kraju, u njegovom zavičaju. To je isto jedno kulturno dobro, jedno duhovno i nematerijalno kulturno dobro našeg naroda, a o tome je dugo i naširoko pisao pokojni akademik Aleksandar Mladenović Mladenović koji je bio stručnjak za te stvari.Zaista je neprimereno da kada neko iz nekih, ajde da kažem, iz južnih delova Srbije, koji imaju akcenat nešto drugačiji od ostalih pokušava da sa nekim nipodaštavanjem se odnosi prema tome. Hvala kolega Saviću.Po amandmanu se javila dr Dragana Barišić. Izvolite. **Dragana Barišić** Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici.Kao neko ko dolazi iz Kruševca, kao neko ko voli Srbiju i pre svega voli grad odakle dolazi, prosto moram da se nadovežem na sve ono što je upravo Ministarstvo kulture i informisanja uradilo u prethodnom periodu za moj grad.Ono na šta sam ponosna jeste to što smo mi Kruševljani decenijama unazad očekivali, ali ni jedna prethodna vlast nije imala sluha da da bilo kakvu inicijativu za to ili da pokrene pitanje restauracije Lazarevog grada stare srpske prestonice Kruševca.Ono na šta sam posebno ponosna jeste to, kao što rekoh, jeste to da je upravo SNS odkada je došla na vlast 2012. godine u Kruševcu, ali i u Srbiji pokrenula ovo pitanje i dali inicijativu, a Ministarstvo kulture videlo da je taj problem zaista adekvatan, odnosno da je potrebno da se Lazarev grad obnovi.Ono na šta smo posebno ponosni jeste da je nakon svih potrebnih dozvola počelo se sa restauracijom Lazarevog grada koji je u toku i da je 2018. godine izdvojeno oko 5,5 miliona iz ministarstva i iz budžeta grada Kruševca, 2019. godine oko 4,5 miliona dinara, a za 2020. godinu je isto predviđeno da se izdvoji oko 4,5 miliona dinara.Ono što je potrebno jeste da se odradi kompletna restauracija, konzervacija i delimična rekonstrukcija Lazarevog kompleksa koji obuhvata crkvu Lazaricu, Narodni muzej i Donžon kulu.Ministarstvo kulture, naravno u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa gradom koji odgovorno posluje i odgovorno radi unazad, evo sedam godina, a na to nismo mogli da se pohvalimo pre 2012. godine jer je žuta tajkunska vlast uništila grad i dovela ga do bankrota kao i celu Srbiju. Sada se sve to radi i eto, do 2021. predviđeno je da se završi sa ovom rekonstrukcijom i restauracijom i da se obeleži 650 godina od početka izgradnje Kruševca kao srpske prestonice.Dodala bih i to da su značajna sredstva izdvojena i za Narodni muzej Kruševac gde je određena stalna postavka muzeja koja je zaista velika vrednost, a to je 12 miliona dinara gde je i grad Kruševac učestvovao sa značajnim sredstvima.Kao Kruševljana, ponosna na to što su upravo čelni ljudi iz Kruševca i klub Privrednika Kruševca, doneo inicijativu i pokrenuo jednu humanitarnu akciju na neki način, ali uz podršku grada i sredstvima grada Kruševca, pa je u prethodnoj godini, sagrađena su dva spomenika, spomenik knjeginji Milici i spomenik borcima, učesnicima ratova od 1991. godine do 1999. godine. Ovom prilikom zaista želela bih da se zahvalim svim privrednicima Kruševca koji su dali svoj doprinos i eto sada možemo da se pohvalimo time da smo se na neki način odužili ljudima koji su svoje živote dali u ratovima od 1991. godine što nas očekuje, a inače Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka prava, je u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Kraljeva, opredelili su šest miliona dinara za projekat rekonstrukcije memorijalnog kompleksa „Slobodište“, a projekat je uradio Narodni muzej Kruševac i grad Kruševac.Što znači, da kada u određenim gradovima radi odgovorna lokalna samouprava sa odgovornim ljudima, uz podršku ministarstva i Vlade Republike Srbije, dolazim do toga da naš grad bude zadovoljan, znači, svim onim što dobija i da pre svega naši građani budu zadovoljni, jer Kruševac nije više onakav kakav je bio do 2012. godine. Sada možemo da se pohvalimo ne samo infrastrukturom i novim radnim mestima, već, evo i kad je kultura u pitanju novim spomenicima i onim što smo čekali decenijama godina.Hvala vama, u danu za glasanje podržaćemo ove zakone i idemo napred, a građani to znaju da cene i eto, ukoliko na narednim izborima daće ponovo podršku SNS koja odgovorna radi za njih.

Hvala predsedavajući.Mene je inspirisalo da se javim, izlaganje moje uvažene koleginice, Dragan Barišić o njenom gradu, o Kruševcu, šta je sve postignuto u Kruševcu, kakvi su sve pomaci napravljeni pogotovo kada je kultura u pitanju.Hteo sam da podsetim javnost u Srbiji na to kako ovi koji se pripremaju da izađu na izbore, omladina Dragana Đilasa, na koji način brinu o kulturi i kao brinu o Hramu Sveto Save. Oni su pre pet dana u jednoj od svojih šetnji, njih nekoliko desetina ili koliko ih već ima, bukvalno rečeno, provalili u Hram Sveto Save. Pa, su ona masivna vrata, devet metara visoka, razvalili, ušli u Hram i unutra divljali, da su sveštenici morali da beže na sve strane.To je naravno propraćeno u pojedinim medijima, ali nije dovoljno propraćeno u javnosti Srbije i nije dovoljno propraćeno na društvenim mrežama, jer ljudi, činjenica, nisu dovoljno informisani o svemu tome da vide, koliko je to divljaštvo, koliko je to bezumlje i kako izgleda kad neke obuzmu neke više demonske sile.To ne može niko normalan da radi. Nije zabeleženo, ili se bar ja ne sećam, a vi me podsetite ako je to nekada neko radio, osim komunisti kada se prekrečavali crkve i šta su sve radili, freske u crkvama, kad su branili ljudima da idu u crkvu a slave slavu, e, ovo je po istom modelu rađeno - razvaliti crkvu, uništiti, naneti štetu i time pokazati da si ne znam ni ja koliko hrabar, sukobio si se sa vratima od devet metara na ulazu u najveći srpski hram. To nije nikakva najveća hrabrost, to je najveća sramota za one koji su to učinili i to javnost mora stalno da se podseća, da bismo znali kakvi ljudi sebe nude kao alternativu.Zbog čega to sve vezujem za priču o kulturi o kojoj danas govorimo? Jer se za njih stalno vezuje elitizam, za njih se stalno vezuju nekakvi tzv. kulturni radnici, neki visokoumni, visokoobrazovani, itd.E, pa, ljudi, više volim ove krezube koji poštuju hram, više volim te sendvičare koji daju prilog da se Hram završi, više volim te Karađorđeviće koji nisu savladali dobro srpski jezik pa su donirali ta vrata od devet metara tom Hramu, više volim sve te ljude koji kulturno i civilizovano odlaze u Hram, kako god da su skromno obučeni, jer su ih nekakvi ljudi pre toga napravili sirotinjom i siromašnima, da nemaju para, više volim sve njih, kako god da izgledaju i koliko god da su nepismeni, polupismeni, kako ih ovi zovu, a nisu, jer su to fini i skromni ljudi koji ne žele da se nameću bilo kome i da se time hvalisaju.To su ljudi koji svojim ponašanjem, svojim odnosom i svojim držanjem prema, metaforički rečeno, i Hramu Svetog Save, pokazuju svoj odnos prema svojoj istoriji, pokazuju ljubav prema svojoj državi, ne tako što će, kao pre neki dan, da arlauču da su velike patriote, da će oni da se izbore da sačuvaju Kosovo, da će ne znam šta da rade, a pri tom su oni ti koji su krivci zato što je došlo do toga do čega je došlo na KiM.Na kraju, oni su ti koji su nas uvalili u sve probleme u koje su nas uvalili od 2000. do 2012. godine svojim lažima, oni su ti koji su za sebe sve vezali, pa su ljude lagali da je kultura njihova, da je Evropa njihova, da je Kosovo njihovo.Sve je njihovo, a ništa nije, zapravo, srpsko, ništa nije srpskog naroda. I oni su sebi davali za pravo da budu predstavnici kulturne elite. Oni i dan-danas, evo, skupili su se ispred RTS-a, pozivaju - ako vi ne budete nas poslušali, onda vi niste samostalni, onda niste nezavisni, onda to nije demokratski, onda to nije civilizovano.Znači, neko je sam sebi, sa 2% ili 3% podrške pripisao da je sve što drugi ne budu uradili, ogromna većina građana ne uradi, onda to nije civilizovano, onda to nije demokratski.A civilizovano je, gospodo, da razvalite Hram Svetog Save i da onaj mozaik unutra, koji ne trpi temperaturu nižu od pet stepeni, dovedete u takvu nezgodnu situaciju da je pitanje da li će taj mozaik da bude u roku koji je predviđen završen.Znači, naneli ste štetu, ne materijalnu, to se da popraviti, naneli ste duhovnu štetu, jer ste i onima koji su spolja protiv srpskih interesa, protiv naših svetinja, da ih očuvamo na Kosovu i Metohiji, dajete im argument više da oni kažu - pa, vi ni svoje svetinje niste u stanju da čuvate u sopstvenom glavnom gradu, a hoćete da ih čuvate na onom mestu koje smatrate svojom južnom pokrajinom.Hajde da se dozovemo pameti, da tu decu pozovemo da ne slušaju takve gluposti, da ne slušaju direktive, da idu da provaljuju hramove, da kradu, da pljačkaju, već da se zaista ugledaju na onu politiku koja propagira prave vrednosti, da pogledaju šta je ta politika.Hram Svetog Save je došao pred završetak i to je upravo delo ove vlasti. To je delo, ako ćemo da kažemo i personalizovano i lično da vežemo, delo i predsednika Aleksandra Vučića. To je delo te odgovorne politike, zato što je ta politika uspela da obezbedi i novac za to. Tu su pare važne.Ne bi tih para bilo za naše hramove, za naše svetinje, za očuvanje naše kulture i identiteta, da nema novca, a novac je morala neka politika da obezbedi. I morao je neko da rukovodi tom državom u to vreme kada je to obezbeđeno i kada je napunjena kasa. Pa je taj idiot Dragan Đilas rekao - pa sad je puna kasa, kasa je puna, imamo para, ja ću da vam obezbedim bolji život, tako što ću sve da razorim o opljačkam. Nećeš. **Maja

ovaj amandman, jer se radi o članu koji govori šta se smatra kulturnom delatnošću u smislu ovog zakona, pa su onda nabrojane filmska umetnost, klasični balet, narodna igra, savremena igra, pozorišna umetnost itd. i onda uz pozorišnu umetnost je uopštena neka formulacija, stvaralaštvo, produkcija i interpretacija. Mi smo mislili da tu treba uz sve ovo da bude posebno izdvojena i opera.E, sad, ne znamo baš u koju od ovih kategorija bismo je svrstali, a opera svakako jeste bitna za kulturni život u svakoj državi, u svakom gradu gde je to moguće.Uostalom, već nekoliko godina sadašnja vlast obećava i da će praviti zgradu opere u Beogradu. Nešto se to u poslednje vreme ali možda će sada, ide izborna kampanja, možda će opet neko da se seti.U svakom slučaju, mislimo da je ovo trebalo da se prihvati. Ni na koji način ne ugrožavamo ovaj postojeći tekst, samo pokušavamo da još preciznije utvrdimo ono što ste vi predložili i formulisali u ovom članu 8.Ovde smo danas imali različite poglede na sferu kulture i u mnogo toga smo se mi danas zapravo ovde složili kada je u pitanju nacionalna kultura. Složili su se i poslanici SRS i vlast u dobrom delu, pa ministar i sa jednim i sa drugim poslanicima.Ali, postoje neke stvari gde ipak ne možemo da se složimo. Ovo zbog javnosti mora da se kaže. Ne možemo biti licemerni o čemu god da govorimo sa ovog mesta. Ovde su kolege iz vladajuće većine pominjali Mariniku Tepić, koja njima jeste sada meta.Što se tiče nas iz SRS mi smo odavno Mariniku Tepić označili kao izdajnika srpskog naroda i mi tada nismo imali baš neko odobravanje sa vaše strane, sa vaše strane, neko preterano razumevanje od strane vas iz vlasti, dok nije došlo do toga da je konkretno i vas ili pojedince između vas napala.Ovde su kolege rekle, kako je Marinika Tepić u Narodnoj Skupštini, peticiju ili zahtev da Narodna Skupština donese rezoluciju da se u Srebrenici desio genocid.I to zaista jeste za svaku osudu i zaista jeste nešto što je neprimereno Narodnoj Skupštini i mislim da ne postoji postoji narod koji bi ikada više da mu poslanik bude neko ko bi taj narod proglasio genocidnim.U Srbiji svašta može da se desi. Radi Radi istine i radi javnosti, tačno je 2016. godine je potpisan zahtev, predlog jedne grupe narodnih poslanika koji su tražili da se u Narodnoj Skupštini donese akt kojim bi označio da je u Srebrenici, bio genocid.Ali radi istine, nije to uradila samo Marinika Tepić, na to potpisnici su bili: Sulejman Ugljanin, Enis Imamović, Čedomir Jovanović, Žarko Korać, Nataša Mićić, Nenad Milić, Nenad Čanak, Goran Čabradi, Olena Papuga, Marinika Tepić, Nada Lazić.Na ovaj način moramo o tome da govorimo, a ne da izdvajamo samo nekoga ko nam trenutno nije simpatičan ili iz ovog ili onog razloga.Takođe, razloga.Takođe, taj predlog verbalno je podržao tadašnji poslanik Meho Omerović, i rekao je da bi on i njegova stranka stali iza toga, ako se to nađe na dnevnom redu.Aleksandar Čotrić dnevnom redu.Aleksandar Čotrić je takođe rekao, ako dođe na dnevni red, on i poslanici tog SPO, šta god to u ovom momentu bilo, će glasati, čak je rekao da oni misle da u Beogradu treba napraviti neki memorijal, kao upozorenje šta je to srpski narod uradio u Srebrenici.Dakle, samo vas molimo da budete korektni, da ne budete licemerni. Ako napadamo nešto što jeste za napadanje, ako nešto jeste, onda je to upravo ova ideja da ikom živom padne napamet da može da se razmatra i donosi odluka da je u Srebrenici bio genocid, jer nije, onda moramo označiti svakoga ko je to u tom momentu rekao. Hvala. Zahvaljujem.Uvažena narodna poslanice, samo kratko da prokomentarišem ovo vezano za operu. O tome je bilo reč i prekjuče.Mi smo se, naravno, i pre toga, a i u međuvremenu, tj. juče konsultovali sa

a opera je po svim ovim tumačenjima i po našem stanovištu jedna određena vrsta kulturnog proizvoda.To je sad jedna suptilna distinkcija za našu najširu javnost, itd. i siguran sam da postoji mogućnost da ukoliko zakonodavac, a to je Narodna skupština, u nekoj bliskoj budućnosti bude zauzeo stanovište da je potrebno u nekoj izmeni i dopuni zakona nabrajati kulturne proizvode da će opera svakako tu naći svoje mesto, ali ne samo opera, nego i drugi proizvodi.Opera nije, dakle, oblast, već proizvod stvaralačkog procesa iz više oblasti kulture, muzike, pozorišta, vizuelne umetnosti, književnosti, umetničke igre, itd. Zašto književnosti? Pa, dobro, to svi znamo, potrebno da je neko napiše libreto, pa je onda potrebno da neko komponuje, pa da neko izvede sve to, itd.Znači, reč je o složeno strukturisanom, tzv. kulturnom proizvodu. Pojam proizvod nekako rogobatno deluje kada se govori o kulturi, a prosto to su nazivi koji postoje.U tom smislu smatramo da postoji prostor da se u nekim budućim, a moguće i skorijim dopunama ovog zakona nabroje kulturni proizvodi, e u tom smislu će opera zauzeti svoje mesto, a za sad smo se zadržali na opciji, odnosno na mogućnosti definisanja oblasti kulture. Hvala.

operi.Naravno, ovo što ste rekli, gospodine ministre, nekako više vodi ka tome da treba amandman prihvatiti, jer kulturni proizvodi su i klasičan balet i igra, jer ne govorimo o folkloru, nego govorimo o igri kao izdvojenom delu.Tako delu.Tako da, ne mislimo da su vam to argumenti, ali svakako vi ste ti koji predlažete, skupštinska većina usvaja, a mi očekujemo kada budu izmene zakona da ćete voditi računa o ovome. Hvala.

Odbor je bio vrlo blizu da prihvati ovaj amandman i on je zaista obrazložen, posebno što je jedina među na koja se ovim poslom zaista i najprofesionalnije i na najvišem nivou bavi, gospođa Jadranka Jovanović, takođe objasnila.Tako da, u ovom trenutku jeste odluka da se podrži stav Ministarstva da se radi o oblasti, s tim da, evo, i moja sugestija je da ubuduće trebamo da pronađemo formulu kako bi opera uživala posebnu brigu u zakonu, jer zaista nam je objašnjeno šta znači biti operski pevač, kakav je to fizički, umetnički i uopšte napor. Utoliko ovaj amandman ima smisla, ali u ovom momentu bliži smo stavu Ministarstva da to stavimo pod oblast, sa obavezom da Ministarstvo u skladu sa svim evropskim propisima i drugim zemljama koje imaju pozitivno mišljenje pronađe jedno i možda još bolje rešenje. Hvala.

smo hteli da se ceo član briše, ali možda je čak i ispravnije bilo, ali vidim da sad nemate volje da prihvatite te naše sve korekcije, da navedete da pokrajina, jedinica lokalne samouprave mogu da proglase manifestacije koje će republički organ nadležan, odnosno ministarstvo da sagleda da su od posebnog značaja za kulturu. Ali, svakako je to Vlada Republike Srbije, gospodine ministre, trebala da uradi za one koji se organizuju na republičkom nivou.Vi ste meni, odgovarajući u načelnoj raspravi, rekli – ali, ovde to imaju. Znate, i dobro je. Mnoge lokalne samouprave sada imaju razne kulturne manifestacije i festivale i treba svako da ima, da baštini ono što je autentično iz njegovog kraja. Ali, Vukov sabor koji nije samo obična manifestacija, čak je na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa i možda se on jednog dana nađe na UZNESKO-voj listi je

tako.Tako da, moramo da vodimo računa o tome da se država opredeli za ono što je najznačajnije. Zašto da to ne stoji i u zakonu i da se zna – mi smo ti koji smo rekli da je to na državnom nivou najvažnije. Inače, SRS se protivi, vi ste rekli, ne daje vaše ministarstvo, ali daje ministarstvo za turizam, daje grad Novi Sad i pokrajinska Vlada da se bilo koji dinar da za „Egzit“. Da, bilo je već reči prekjuče o tome.U suštini, mi smo se opredelili za ovu okolnost da se ovo definiše ovako u zakonu, a da se to zašta se vi zalažete, a i mi se zalažemo, ubuduće definiše uredbom. Jer, mi smo istakli Dajte da pustimo vremenu malo da prodiše, s tim u vezi.Da, ali ako bi u zakonu bilo, to bi onda bilo presek onoga što imamo danas. Ako mi imamo uredbu koju možemo lakše da menjamo, možemo da uvodi i one…Videćemo. Ja ne kažem da postoji apsolutno preovlađujući razlog za ovo rešenje, a nikakav razlog za to rešenje, jednostavno, smatramo da je ovo za sada uredbom, ali svakako da postoji prostor za razmišljanje u tom pravcu, jer mi imamo sad jednu, kako bih rekao, vrlo aktivne događaje vezane za promovisanje novih festivala, novih manifestacija i i onda zaista, neke od manifestacija možda nisu zaslužile u ovom trenutku da se nađu u zakonu pobrojane, ali će možda za godinu dve, pa smo mi samo u tom smislu videli prednost uredbe kao okvira za definisanje, ali svako da ćemo imati prilike da razmislimo i da uđe u zakon.

da mi pratimo šta se sve dešavalo, kako su se menjali zakoni, ali ono što je sada presek što da ne? Pa, i ovi novi koji su noviji. Šta to znači noviji? Mislim „Kustendorf“ postoji od 2007. godine, a to je već festival koji je uz lični angažman Emira Kusturice razobličio holivudsku produkciju, sve to što je kvazi-umetnost, a što nam dolazi sa Zapada, a pre svega, iz Amerike i takve produkcije koja promoviše potrošačko društvo, koja promoviše ono što nisu porodične vrednosti, što nije tradicija, a što je „Kustendorf“ dokazao da može, jer su svi velikani, počev od Nikite Mihalkova, pa drugih, posetili Mokru Goru i tamo promovisali i prijateljstvo sa srpskim narodom, a svoj film i kulturi i da mi možemo sada da kažemo da „Dani Bati Stojkovića“ to nije neka manifestacija koja je od juče, pa „Nišvil. To su festivali koji stvarno imaju jedan nivo i imaju veliki značaj, jer kako bi oni imali veći značaj ako se inkorporiraju u zakon, a ne uredbom, jer uredba je promenljiva. Inače, mi smo principijelno protiv toga da bilo šta što je od značaja za bilo koju oblast se reguliše uredbom.

zato što može da se desi da dođe do promene naziva festivala ili dopune. Znate sad, međunarodni ili ovaj ili onaj. U tom smislu morao bi da se menja zakon, ali svakako da razumem motive zbog kojih se zalažete za afirmaciju takvog stava.Hajde, videćemo. Probaćemo sa uredbom, pa ako

Dame i gospodo narodni poslanici, kultura je veoma bitna.Danas sam imao tu nesreću da slušam jednog čuvenog bibliotekara. On se zove Boško Obradović.

kada?Dakle, osoba koja je 1999. godine, da bi izbegla rat na Kosovu i mogući odlazak, pokrenula časopis „Dveri“. Baš tada mu zapelo da pokrene časopis „Dveri“, tek toliko da ne bi otišao na Kosovo, kao što su otišli i neki koji nisu srpske nacionalnosti.Ja sem često navodio primere. Sergej Trifunović pobegao u Ameriku, Dušan Teodorović pobegao u Ameriku, direktno na agresorsku stranu, a Boško Obradović se kao knjiški moljac zavuče i osniva časopis „Dveri“.Posle toga, paralelno sa tim, dolaskom Koštunice na vlast 2004. godine, parkira se u čačansku biblioteku, portparol biblioteke. Usput malo obiđe Hilandar, nešto kasnije i u tom kulturnom dobru od velike važnosti za naš narod, uzme 5.000 evra, zakune se na „Trojeručicu“ da neće praviti stranku, već da će to biti časopis Udruženja Dveri, zakune se na „Trojeručicu“ i postane Boško levoručica. Uzme 5.000 evra, klepi, prevari monahe na Hilandaru i to je njegov razvoj kulture.Danas je govorio o navodnoj izdaji srpskih svetinja od strane vlasti u Republici Srbiji i predsednika Republike, ali ja malo uzmem pa pročitam

eto da se nađe malo bibliotekaru čuvene čačanske biblioteke, odnosno portparolu. Lepo da ima malo za izlaske itd, da se da se malo oporavi, 52.000 evra iz rudnika koji te godine beleži gubitak od 150 miliona evra, ali za Boška mora da 2006. Crna Gora se odvaja na čuvenom referendumu sa, čini mi se, 1.000 glasova viška. Odvaja se od Republike Srbije i nestaje državna zajednica koja koja se stara o ljudskim pravima između ostalog, na celoj svojoj teritoriji nestaje državna zajednica Srbija i Crna Gora.Crna Gora se odvaja u vreme kad Koštunica, njegov omiljeni lider i DSS, sa kojom je ušao u ovaj parlament,

imaju pravo glasa, kao i druga dijaspora crnogorska koja je glasala na referendumu iz svih zemalja, sem iz Srbije. Samo da su to učinili i da su tražili da se Srbi odnosno Crnogorci koji žive u Srbiji, koji su rođeni u Crnoj Gori, imaju pravo na referendumu izjasniti, Crna Gora se ne bi odvojila od Srbije.Znači, danas ne bi ni svetinje došle u opasnost, kulturna dobra, srpska kulturna dobra, koju su Nemanjići još podizali, ne bi došla u opasnost, jer bi se zajednica Srbija i Crna Gora starale o ljudskim pravima, a pravo na veroispovest je jedno od osnovnih ljudskih prava, ali Boško Obradović, taj čuveni bibliotekar, je zaboravio sa kim je i danas u savezu. Da li je u savezu sa Vukom Jeremićem? Naravno da jeste. Da li je taj Vuk Jeremić rekao povodom odvajanja Crne Gore – ja sam „j“ majku Srbiji i Crnoj Gori, pa sa onim Roćenom – ti Srbiji, ja Crnoj Gori i obrnuto.Boško Obradović zaboravlja sa kim je u savezu. To su grobari Savezne države i zajednice Srbije i Crne Gore. On je sa njima i on je samim tim abolirao njih od odgovornosti za raspad zajednice Srbije i Crne Gore, a samim tim su doprineli da danas svetinje dođu u opasnost.

koji su prouzrokovali da danas ne možemo da reagujemo u Crnoj Gori kako bi reagovali da nije bilo partnera Boško Obradovića, čuvenog kulturnog radnika, portparola čačanske biblioteke. Hvala.

tih velikih kulturnih radnika iz čačanske biblioteke je da se država čuvati ne mora, ali se krasti mora. To je njihov moto. To je suština politike i da se pokrade sve što može u Srbiji i da se opet dođe na vlast, da ponovo neko drugi im da te 52 hiljade evra, da ponovo se građani Srbije dovedu pred bankrot, da ponovo nemamo čime da pomažemo naš narod u dijasporo, da ponovo nemamo čime da završavamo svoje hramove, da ponovo nemamo čime da obnavljamo svoje hramove, da ponovo nemamo kako da prehranimo svoju decu. To je moto te politike. To je ideja te politike.Podržavam politike.Podržavam apsolutno ono što je kolega rekao zato što moramo svi stalno, makar bili i dosadni, da ponavljamo neprekidno s kim imamo posla, s kakvim se opasnostima suočavamo pred naredne izbore na proleće, kakvi nas izazovi čekaju, kakvi agresivci i nasilnici su u pitanju, ljudima kojima ništa nije sveto. Kada je neko bio u stanju da krade na Hilandaru, kada je bio u stanju da provali u Hram Svetog Save, da razvali vrata, taj će biti u stanju da razvali Srbiju ako mu mi dozvolimo, a nećemo mu dozvoliti. Hvala

Hvala, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, kroz podneti amandman Srpska radikalna stranka je intervenisala na član 20. ovog predloga zakona. Ja ću kroz ovo kratko vreme reći nekoliko rečenica na ovu temu.Razvoj građanskog društva nužno uslovljava i promenu u kulturi. Šta se zbiva u kulturi i sa kulturom? Građansko društvo sa svojim individualizmom, privatnošću, tržištem, pluralizmom i klasnim razlikama traži svoju kulturu. Ono relativizuje osnovne ljudske vrednosti. Na tržištu su i ljudi i ideje.O kvalitetu srpske kulture se mora raspravljati, a nije se dugo raspravljalo.

Potrošači u kulturi takođe.Zašto? Jednostavno iz razloga što je profit jedina i vodeća praktična vrednost građanskog društva i smanjuje vreme, naročito slobodno, u životu svakog od nas.Borba za uspeh na tržištu radne snage čini radnu karijeru nesigurnom, a vreme se shvata kao najdragoceniji resurs. Ne stoji vreme za nekorisne stvari, ceni se samo praktično znanje koje se brzo i lako može da unovči. Ko ima vremena u ovakvim okolnostima za duhovnu nadgradnju, tj. kulturu?

sve širi, razne „zadruge i parovi“ i slični programi su se namnožili i nagomilali kao pečurke posle kiše. Hvala. Na član 22. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, zaboravio sam da kažem da se Crna Gora odvojila,

da se sve to dešava kada je predsednik zajedničke države bio Svetozar Marović, pa kad su platili onaj satelit 42 miliona evra, onako da oni donesu odluku, ali da ga Srbija plati. Predsednik Crne Gore je bio Milo Đukanović, a predsednik Srbije Boris Tadić. Tri Crnogorca su vladala sa dve države i državnom zajednicom, a dopustili su da se Crna Gora odvoji.Danas sa DS sedi Boško Obradović. Tu je i ovaj Miroslav Aleksić, koji danas, takođe, drži konferenciju za štampu, čuveni poljoprivredni stručnjak, koji je izjavio povodom Jovanjice, da su sadnice bile stare pet godina. Konoplja, kao jednogodišnja biljka, ne može, možete zalivati koliko god hoćete, ne može duže da izdrži od godinu dana. Toliko on poznaje taj problem.Ali, Aleksić nam nije rekao, pozivajući predsednika Republike, gle čuda, da se odrekne imuniteta da bi ga on tužio. Evo, neka tuži mene. Ja tvrdim da je

da je dobio preko 600 hiljada evra za svoju nevladinu organizaciju koja se zvala, čini mi se, Fond za unapređenje ljudskih resursa. Znači, 50 i nešto miliona, kad pretvorite po tadašnjem kursu, dobijete negde oko 600 hiljada evra je dobio Miroslav Aleksić za svoju nevladinu organizaciju, koju su sačinjavali on, njegova supruga i Ljubiša Knežević, suprugin otac, s tim što je Ljubiša Knežević bio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku i prebacivao novac svom zetu na nevladinu organizaciju, tobož za skupljanje lišća, sve 600 hiljada evra.Danas Miroslav Aleksić, dižući galamu na državu Srbiju, na funkcionere države Srbije, na predsednika Republike, želi, pre svega, da sebe predstavi kao eventualnu političku žrtvu ukoliko istraga koja se vodi dovede do toga da posle bojkota izbora izgubi poslanički imunitet i to dovede do hapšenja.Zato Miroslav Aleksić toliko galami po pitanju Aleksandra Vučića, ne bi li kao navodna politička žrtva, politički protivnik, izbegao odgovornost zbog očigledne pljačke njegove i njegovog starca. Hvala.